Predstavnik Vlade smatra da ne treba obrazložiti prijedlog. Žele li izvjestitelji odbora uzeti riječ? Ne. Otvaram raspravu. Nema prijavljenih. Zaključujem raspravu. Također ćemo o ovom zakonu glasati naknadno. Kolegice i kolege, informacija za sutra. U 9,30 počet ćemo sa Prijedlogom zakona o zaštiti na radu.